Моля, квесторите, поканете народните представители в залата. Да кажем добре дошли на двамата вицепремиери!

Преди Вие да започнете, може би да кажа какъв ще бъде регламентът, тъй като присъстват двама вицепремиери. Според чл. 113 ще дадем възможност на всяка една парламентарна група в първи и във втори кръг да задават по един въпрос, като в първи кръг от ГЕРБ въпрос към госпожа Захариева, веднага след това – въпрос към господин Каракачанов. Така ще продължим с останалите парламентарни групи до изчерпване на първия кръг въпроси. След това започваме с втория кръг въпроси и накрая – отношение от името на парламентарните групи. Заповядайте, господин Гаджев. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Вицепремиер и министър на външните работи, уважаеми господин Вицепремиер и министър на отбраната! България активно и последователно подкрепя европейската перспектива на страните от Западните Балкани и в частност започването на преговори с Република Северна Македония и с Албания. Това е основният инструмент за постигане на стабилност, сигурност и просперитет в региона,

тъй като Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и приетата тогава Софийска декларация дадоха силен тласък на европейската интеграция на Западните Балкани. А това нямаше да бъде възможно без подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество през 2017 г. между България и Република Македония тогава. Същевременно България се стреми да не допусне интеграцията на Република Северна Македония в Европейския съюз да бъде съпътствана от европейска легитимация на държавно спонсорирана идеология на антибългарска основа. Правителството в Скопие трябва да прилага ефективно и без забавяне клаузите на Договора за приятелство, но най-вече да се прекрати всякаква форма на говор на омразата по отношение на България и на гражданите на Република Северна Македония с българско самосъзнание.

бяха изложени ясно условията на България за бъдеща подкрепа при започването на предприсъединителните преговори с Република Северна Македония и Албания. За никого не би трябвало да е изненада случващото се в момента, а то зависи единствено от Скопие и изпълнението на поетите от тях ангажименти. Въпреки това, на 24 март 2020 г. България подкрепи решението за начало на преговорите за членство с Република Северна Македония и Албания, но отново ясно изложи условията, с които обвързваме даването на съгласие за одобряване на Преговорната рамка и провеждането на Първа междуправителствена конференция

да се създаде ефективен инструмент за мониторинг на добросъседските отношения и изпълнението на двустранните договори през целия преговорен период, като постигнатите договорености по тези точки трябва да са в правнообвързващ документ, за да не останат само на думи, а да бъдат и на дела. България никога не е обявявала териториални претенции към Република Северна Македония. Никога не е поставяла под съмнение правото на самоопределение на гражданите на Република Северна Македония като македонци. Напротив, България първа призна създаването на държавата Македония и през последните 30 години винаги е протягала ръка и е помагала за нейното развитие. Но този процес не може да бъде винаги едностранен. Започването на преговори с Европейския съюз не следва да се интерпретира като гаранция за членство, а като позитивна движеща сила за ускоряване на реформите, укрепване на върховенството на закона и поддържане на добросъседските отношения. Напредъкът зависи от индивидуалните усилия за изпълняване на фундаменталните критерии на Европейския съюз, включително и в добросъседските отношения. За съжаление, позицията, която беше изразена от България

засилване на антибългарските кампании. Затова правителството трябва да има много ясна комуникационна стратегия, която да представи не на политическия елит в Скопие, а на македонските граждани защо се е стигнало до тази българска позиция и, че тя не е против тях, а е против насаждането на омраза между нашите две страни. В контекста на изложеното за нас е важно да разберем какви действия са били предприети за реализирането на целите и приоритетите на българската външна политика и защита на българския национален интерес по отношение на Република Северна Македония? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Продължаваме по процедурата – 10 минути има министър Захариева да направи изложение по темата. Заповядайте, госпожо Министър. Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Българските национални интереси в Република Северна Македония, преди това Република Македония, са обект на обществен и политически консенсус, пресичащ през поколенията външната политика на България, залегнал включително в Декларацията на Народното събрание от 10 октомври 2019 г. Тази декларация е пример за приемственост във времето и на междупартиен консенсус, с който малко държави могат да се похвалят. Те ни дадоха и необходимата политическа тежест да отстояваме уверено националния си интерес в разговорите със Скопие и в Европейския съюз. Както и народният представител Христо Гаджев каза в своето изложение, България е правила всичко по силите си в опит да постигне едно качествено ново начало в двустранните отношение със Скопие – от признаването на независимостта през 1992 г., подаването на ръка за помощ във всяка криза в Република Северна Македония, през Българското председателство на Съвета на когато България постави високо в дневния ред на Европейския съюз темата за разширяването, до помощта ни за справяне с COVID-19. С Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. България за пореден път оказа подкрепа и изведе Република Северна Македония от международната изолация, в която се намираше, с което отвори пътя към Споразумението от Преспа, нещо което е признато и от Гърция, и от Република Северна Македония, и членството на страната в НАТО. С действията си България винаги е демонстрирала последователност, предсказуемост, прозрачност и конструктивност. Независимо от всички наши прояви на добросъседство, Скопие не промени същността на своята политика към България. Ангажиментите към страната ни запазиха единствено декларативен характер, а по същество Скопие продължи политиката си в подкрепа на неоснователните малцинствени исторически, езикови и други претенции. За съжаление, имаме вече дълъг списък на случаи, в които те не се придържат към подписаните двустранни документи – първият такъв е декларацията от 1999 г., или не се придържат в цялост. В този смисъл, докато не получим правни гаранции както от Скопие, така и в контекста на преговорния процес в Европейския съюз, че тази политика ще бъде променена, ние не можем да дадем съгласие за провеждане на Първата междуправителствена конференция и реално стартиране на преговори за членство. Не искам да повтарям и Христо Гаджев – тази българска позиция е известна от поне година и половина, не е само от Декларацията в парламента. При първото заседание на Междуправителствената комисия за изпълнение на Договора ясно се поеха ангажименти от двете правителства за ускоряване изпълнението на ангажиментите по Договора във всичките сфери – не само по отношение на Историческата комисия. Не само че това не се случи, но почти за година едностранно беше блокирано изпълнението на чл. 8 от този договор. Да се върнем към същината на проблема. За съжаление, тоталитарното мислене продължава да държи обществото там – клещи, бих казала. Тази неделя, организирано от кмета на Скопие – не от някоя неправителствена организация или от група граждани, се честваше 40 години от смъртта на Тито. Докато голяма част от другите бивши югославски републики почитат множеството жертви на режима на Тито, в Скопие неговото наследство се възвеличава. За съжаление, тази идеологическа конструкция, подхранвана от „дълбоката държава“, за която говори бившият премиер на Република Северна Македония – Любчо Георгиевски, държи обществото в капан не позволява на икономиката да се развива и на гражданите да постигат благополучие заради селективен избор на инвестиции. Ние сме предложили и в Европейската комисия за изкуствено създаване на административни пречки на български инвеститори, които искат да инвестират и да създават работни места там. Не се изгражда съзнателно или се забавя съзнателно свързаността по линията Изток – Запад. И в докладите на международните финансови институции, които финансират тези проекти, има изрична констатация, че се създават спънки и Коридор № 8 се бави и Република Северна Македония е изправена пред риск да загуби 130 млн. евро. В новия Програмен период на предприсъединителните програми Скопие не е предложил нито един инфраструктурен проект в посока Изток – Запад. Това е връзката с България. Създава се медийна истерия с откровен говор на омразата към България, българите и българското и всеки, който там изрази различно мнение, бива обявен за национален предател. Като цяло не се търси общото, а се търси разделението. Ето поради тези практики Договорът от 2017 г. всъщност не се прилага, за което, както казах, България последователно е алармирала. Скопие дискредитира и изкривява българската позиция, свеждайки я до конюнктурна проява на национализъм и вътрешнопартийни цели. Българската позиция се представя абсолютно манипулативно и изкривено, като отричане от страна на България на правото на самоидентификация и самоопределяне на гражданите на Република Северна Македония, както и отричането на правото им да имат език, което не е така. Говорът на омраза срещу България и разпространяването на дезинформация от политици, историци, журналисти и представители на НПО продължава да са основните средства за постигане на вътрешнополитическите – очевидно и на външнополитическите им, цели. България бе основна тема по време на предизборната кампания в Скопие по-рано през тази година. Очаквахме след изборите да се успокои ситуацията, но, за съжаление, тази тенденция не само не стихна, а се изостри още повече. Тя е подобна на точно преди подписването на Договора от 2017 г. след одобряване на Декларацията от нашия парламент през месец октомври миналата година, но сега си мисля, че бележи, за съжаление, нови върхове. С отказа си да предприеме мерки за предотвратяването на антибългарската пропаганда срещу България Скопие директно нарушава чл. 11, т. 6 от Договора. Въпреки говора на омразата и тенденциозната кампания против България, страната ни остана до последно конструктивна и отворена за диалог. През месец март 2020 г. подкрепихме историческото решение за даване на начало на преговори за членство на Република Северна Македония и Албания. Същевременно обаче и в едностранната декларация към заключенията на Съвета, отразяваща рамковата позиция и Декларацията на парламента, изложихме ясни условия, с които обвързваме даване на съгласие за одобряване на преговорната рамка и провеждане на първата междуправителствена конференция. Не само! В самото решение за даване на съгласие има изричен текст, че Република трябва да покаже трайни резултати, осезателни резултати при изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. По време на посещението на министъра на външните работи и мой колега Буяр Османи на 9 октомври тази ясно заявихме, че Договорът не се изпълнява в дух на добра воля и отправихме призив да намерим решение по тези въпроси с ясното заявление, че няма как да подкрепим преговорната рамка, ако не получим гаранции, заложени в Декларацията на парламента. В рамките на Европейския съюз България продължи да отстоява позициите си по отношение на преговорната рамка, отнасящи се до използването на краткото име, формулировката за езика в документа на Европейския съюз и Пътна карта за изпълнение на Договора от 2017 г. По новите правила за водене на преговори ние искахме да се включи в клъстера „Фундаментални въпроси“, така че да се наблюдава през цялото време, тоест отваря се първо и се затваря последно. Същевременно с оглед на оставащото кратко време и необходимостта България да търси необходимите правни гаранции, свързани с даване на съгласие за провеждане на първата междуправителствена конференция България проведе серия проучвателни разговори с Република Северна Македония на равнище заместник-министър за преодоляване на нерешените въпроси чрез възможно подписване на правнообвързващ документ, с който да се постигнат необходимите гаранции в съответствие с условията, заложени в рамковата ни позиция. Последният кръг преговори се води на ниво министър на външните работи, след което има двама вицепремиери. Бяхме инициатор заедно да обсъдим възможна историческа стъпка, с която България да признае днешните реалности, ако Скопие приеме историческите реалности. Предложихме проекти на различни формулировки, които при съгласие, да станат част от правнообвързващ документ. За съжаление обаче, от другата страна все още ние не виждаме желание. Надявам се, това да се промени, да се извърви този път заедно с нас, така че да продължи да търси безусловна и безрезервна подкрепа от страна на България, без да предлага нищо повече от пропагандни обвинения срещу нас, че оспорва национална идентичност, правото на самоопределяне, език и така нататък, отказвайки разговор, те и публично го правят, по чувствителните въпроси, включително да потвърди изрично, че няма исторически и етнически основания да търси малцинствен статут, за която и да е група граждани на територията на че няма претенции и няма да провежда политика в подкрепа на претенции за признаване на македонско малцинство у нас. В резултат на тези разговори констатирахме, че антибългарската идеология и доктрина остават по-скъпи в част от политическия елит от перспективата за добросъседство с България и тази за членството в Европейския съюз. В заключение, искам да кажа, че ние оставяме вратата за комуникация и сме готови във всеки един момент за двустранни преговори с Република Северна Македония, ще запазим добронамерения си подход. С това поведение се чувстваме заставени и сме длъжни, не само заставени, временно да преустановим подкрепата си и даване на съгласие за провеждането на първата междуправителствена конференция, докато не получим ясна гаранция за червените линии в правнообвързващ документ. Надявам се да успокоим страстите от двете страни на границата, да имаме мъдростта да се поучим от миналото си, да не търсим ревизионизъм на собствената си история, защото България няма как да направи това с цел да удовлетвори други претенции, и да изграждаме истинско приятелство и добросъседство заедно напред в бъдещето си. Защото, тук съм съгласна с тези, които казват и от тяхна страна, че миналото следва да ни обединява, а не да ни разделя и няма как да изградим истинско приятелство,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Вицепремиер! Вчера България заяви своята категорична позиция и, както миналата седмица споделих пред Вас, тя ще бъде с мнението, че Македония не е готова да започне преговорите за членство в Европейския съюз.

още от началото на деветдесетте години всички знаем, че именно България беше държавата, която първа призна Македония, и благодарение на българската дипломация още няколко държави признаха Република Македония за суверенна държава. Именно твърдата политика на България и несъгласието на тогавашните български правителства да се участва в каквито и да е комбинации – политически и задгранични, за разделяне на тази територия, България поддържаше идеята за суверенитета и целостта на Република Македония. Какво получаваме обаче като отговор? Получаваме неискреност, откровено антибългарска политика. Антибългарска политика, която се свежда не само до езика на омразата, който се възпитава през образователната система, който се възпитава през медиите, който се възпитава през културните им ведомства – финансирането на филми, програми и всичко друго, представяйки неверни и изкривени факти от историята на българския народ в Македония, се опитва да представи българина като едва ли не враг, противник, едва ли не като душманин на държавата, която ние първи признахме и благодарение на което тя съществува до ден днешен.

се създаде негативен образ на България в европейските страни и в страните – членки на НАТО. Втората линия беше през международните институции да се налага тезата и политиката за признаване на така нареченото македонско малцинство в България. Ние оказваме подкрепа, те ни връщат с нож в гърба. Това е казано на простобългарски език. Както един от първите възрожденци в Македония казва хаджи Теодосий Синаитски: „На простейшиму болгарскому езику“, така са говорили тогава, та на прост български език означава, че спрямо България имаше лицемерна и враждебна политика. Всички ние, и тук сме дебатирали в парламента, се надявахме, че с Договора от 1 август 2017 г. нещата ще започнат да се променят. Едва ли някой от Вас или член на правителството е бил наивник и е смятал, че това ще стане за няколко Смятахме обаче, че насреща си имаме правителство, което след като декларира публично добри намерения, ще провежда и такава политика. Фактите обаче показаха, че до решаването на проблема с Гърция, когато България беше основният фактор, който доведе и до сключването на Преспанския договор с Гърция, защото, ако България не беше подписала Договора от 1 август 2017 г., и Гърция нямаше да пристъпи към подписване на Договора. След подписване на Гръцкия договор в Преспа, политиката на Република Македония отново започна да си показва рогата, както се казва, пак на обикновен български език. Ескалацията на говора на омразата нараства и през медии, и през поведение на тяхната дипломация, но в същото време нищо не се промени по отношение на един от залегналите като клауза в договора параграф, че след решенията на Историческата комисия ще следва и промяна в тяхната образователна система и учебници. Напротив, работата на Комисията след влизането на Македония в НАТО буквално беше блокирана с процедурни хватки, с нежелание да се приемат доказани исторически факти, защото в договора пише, че тази комисия ще работи само и единствено на основата на исторически проверени документи. Въпреки представянето на такива документи, следваха типичните за желаещите за разтакаване и размотаване аргументи: ами ние това не можем да го приемем, ние го виждаме по друг начин! Е как можеш да видиш по друг начин – примерно какъв е цар Самуил, след като целият свят го нарича българин, ама Вие имате някакво друго виждане. Вие можете да го наречете марсианец, ако искате, това си е Ваше право, но това не го прави по-малко българин. Буквално след влизането на Македония в НАТО, работата на Историческата комисия беше блокирана. Вицепремиерът Захариева спомена и факти за административни пречки пред български компании, които желаеха да инвестират. На практика Коридор № 8 беше блокиран. Това е един икономически проект, който всъщност облагодетелства България, Македония и Албания, пряката връзка между Черно море и Адриатика. Един стар проект, който още в края на 90-те години тогавашното македонско правителство блокира с административни методи, но виждаме, че и днешното правителство не бърза, а някои от представителите на това правителство, говоря от предишния му състав, допреди няколко месеца, го наричаха български проект, който е вреден за македонските интереси. В края на краищата българската позиция по време на преговорите се е базирала само и единствено на Договора за приятелство и добросъседство от 1 август 2017 г., на рамковата позиция, гласувана от българското правителство и потвърдена единодушно от българския парламент под формата на декларация, не сме се отклонявали и не сме правили компромиси с това, което Народното събрание е потвърдило като позиции,

колегите от Скопие се държаха така, все едно, че България е кандидат, а не те. На всички разумни аргументи, които бяха подавани, те отговаряха: ама ние така се чувстваме! Извинявайте, но в международния правен мир, няма такова понятие: „Аз така се чувствам.“ Първо, в основата на техните претенции беше ние да признаем еднозначно съществуването на македонска нация и македонски език, въпреки че няма нито един международен документ, произлязъл от ООН, в който да има формулировка или практика да се признават нации и езици. Да, признават се малцинства, там, където държавата има подобно законодателство под формата на конституция. В международното право субекти са международните организации и държавите като субект на международното право. Претенции за малцинства и за езици няма как да бъдат споделени. Българската позиция стигна дотам, че ние предложихме, каза го вицепремиерът Захариева, да се направи допълнителен документ, който да бъде подписан, за да има гаранция, че ще бъде спазван като допълнение на Договора от 2017 г., под формата на анекс, или на протокол, или някаква друга форма, но да има подпис, в който бяха заложени някои неща. Първо, че не може по никакъв начин да се поставя под съмнение идентичността на населението в географската област Македония, тъй като фактите са недвусмислени, че това е българско население, че не може да се поставя под никакъв въпрос и България не може да направи компромис с това, че това население в географската област Македония още от средните векове, та до ХХ век, краят на ХХ век, средата на ХХ век по-точно, има ясно и постоянно изразяващо се българско национално съзнание – говори на български език и е част от българската културна традиция. Поставихме въпроса за това, че трябва да бъдат възстановявани унищожените по времето на тоталитарния режим от 1944 – 1991 г. български паметници на културата, в това число и военни паметници – гробища и паметници на загинали български офицери и войници, да бъдат възстановени оригиналните надписи на паметници на културата такива, каквито са били към времето на своето поставяне. Давам пример масова практика е в последните 10 години в Македония на загинали герои от общата ни история, надгробните плочи, които съвсем естествено са написани на книжовен български език, се подменят с плочи на съвременната литературна норма, нещо, което става нито със съгласието на роднините на тези хора, а те имат такива и в България, и в Македония, ей така като политическа практика.

Говорът на омразата е не само това, което четем днес по скопските медии – те само вчера са 400 публикации, няма толкова публикации за един месец за COVID-19, колкото публикации има срещу България. Говорът на омразата, както беше подчертано и от господин Гаджев, и от госпожа Захариева, всъщност е част от политическа практика, която цели изграждането на нова, различна от българската идентичност, забележете, различна идентичност, но на основа омраза към българския народ, България и всичко българско нещо, което не може да бъде позволено на базата на фалшификация на историята. Това е говорът на омразата и проявите му. Най-накрая разговорите стигнаха, как да кажа, до ситуация, в която трябваше да четем история и да си показваме документи. Въпреки това България се държа кооперативно до последния момент, защото България има своята ясна отговорност, която е поела не от Европредседателството си, а от дълго време води политика да бъде фактор на стабилност, мир и ред на Балканите. Именно водени от тази си политика и със съзнанието, макар че една част от тях са загубили своето българско съзнание – там живеят хора, които са ни най-близки и по кръв, и по история, България направи всичко възможно, за да даде възможност на Република Македония да започне преговори. Македонските граждани в момента би следвало да зададат въпрос на своето правителство:

ние сме за разширението на Европейския съюз на територията на Западните Балкани, на първо място, Македония, но това не може да бъде безусловно, че няма как да се разчита на някой друг, отвън да притиска България и да я принуди да си смени политиката, да промени решението на парламента или да промени решението на правителството. Това сме го обяснявали в продължение на три години, а след Рамковата позиция и Декларацията на парламента – повече от една година.

генералния секретар на партията, и той решава според неговите виждания. Те разчитаха, че е така и в Европейския съюз – някой ще притисне България, ще я принуди да отстъпи.

Многократно са ни задавали въпроса с какво можем да бъдем полезни, за което съм благодарен, както и Външното министерство, защото в края на краищата така се държат партньори. Оттук нататък следва колегите от Скопие да си вземат необходимата поука, защото имат две алтернативи: или сядат да говорят честно като колеги с колеги отворено по въпросите, без инатлъци и мурафети, или – другият вариант е да се очертае дълъг период на изчакване.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми господин Вицепремиер! Историята на отношенията между България и Северна Македония е дълга, но настоящото ѝ развитие започна преди три години след подписването на досега коментирания в тази зала и на много други форуми Договор за добросъседство от месец август 2017 г., който отвори пътя на Северна Македония за членство в НАТО. В Договора, и Вие подчертахте, най-общо беше подписано защита и насърчаване на инвестициите, създаване на съвместна Историческа комисия и предприемане от двете страни на от двете страни на ефикасни мерки за недоброжелателна пропаганда. Поради факта, че Северна Македония не бързаше да изпълни задълженията си по Договора, през месец октомври 2019 г.

Категорично заявихме, че нашето съгласие ще е обвързано с постигането на реален напредък в изпълнението на буквите и духа на Договора, включително и по отношение на Комисията по историческите и образователните въпроси. В становището на колегата Гаджев и в изложението на вицепремиера Каракачанов бяха изброени ретроспективно всички факти. За съжаление, официалната реакция след вчерашния ден в Македония продължава да бъде в духа отпреди това. Уважаема госпожо Вицепремиер, нашият въпрос към Вас е: пропуснало ли е българското правителство време и възможност за оказване на натиск върху Скопие за изпълнение на Договора от 2017 г. или проблемите са забелязани през последните няколко седмици?

Уважаема госпожо Председател, господин Вицепремиер, господин Тошев, дами и господа народни представители! Напротив, не е пропуснала! Един договор по мое мнение трябва да се изпълнява от двете страни с дух на добра воля. Не става въпрос дори и за натиск, не бих използвала тази дума. Особено когато става въпрос за договор между държави, ако се търси начин как да се заобиколи и да не се прилага, винаги ще се намери такъв. Това важи за всеки договор. Когато става въпрос за две съседни държави – и аз изцяло се присъединявам към вицепремиера Каракачанов, че ние не искаме да чакаме 28 години. Те са ни съсед. България е може би една от държавите – членки на Европейския съюз,

– тук отново ще се присъединя към него: никой не е очаквал това да стане с магическа пръчка и да се промени всичко в рамките на няколко месеца или година. Но когато почти по всеки текст, по всяка разпоредба от този договор, ние виждаме или забавено изпълнение, или липса на такова, или липса на желание за ангажиране… Ще добавя още факти: в частта за образование, наука, култура имаме предложение от страна на Министерството на образованието и науката за подписване на тригодишна програма от март месец миналата година. До ден днешен ние нямаме отговори от тяхна страна дори с бележки, с нови предложения – така се водят преговори за такива програми. Водили сме десетки с други държави, подписвали сме десетки такива програми.

съставихме план, подчертавам, това не е протокол, подписан само от България, призовахме Комисията, казахме, че трябва да създадем условия на Комисията да ускори своята дейност, изобщо не мога да приема аргументите, че едва в последните няколко седмици България е забелязала това. Тук съм съгласна с вицепремиера Каракачанов, че се забеляза все по-бавно и по-бавното изпълнение на Договора след получаване на съгласие от всички за съюзничество и членство в НАТО.

Неслучайно преди това, пролетта, в Протокола между правителствата набелязахме проблемите по изпълнение на този договор. Тук ще обърна малко внимание на Историческата комисия. За да може да работят историците спокойно, както е записано в Договора – работа, основана основана само на автентични исторически източници и документи, те трябва да бъдат изчистени и оставени на спокойствие от всякакъв политически натиск. И точно с аргумента, че предстоят избори, на нас ни говори, че всъщност Комисията там се използва за политически цели. През миналата година България имаше два избора – за парламент и за местна власт. На нас и през ума не ни мина да кажем на нашите членове в Комисията или да им се месим в тяхната работа и да поискаме спирането на работата им, видиш ли, защото имало чувствителни въпроси за обсъждане. Да, тя точно затова е създадена, защото има чувствителни въпроси за обсъждане. Договорът създава според нас, обсъждали сме го отново и отново, всички гаранции, стига да се изпълнява с дух на добра воля не да се търси начин за неговото заобикаляне или неприлагане. Благодаря, уважаема госпожо Вицепремиер. Въпрос към вицепремиера Каракачанов няма да има от парламентарната група на ГЕРБ. Преминаваме към първата серия въпроси от парламентарната група на „БСП за България“ към госпожа Захариева.

ние ясно изразихме нашата позиция и предупредихме, че отчитаме липса на прозрачност и отчетност от страна на българското правителство по отношение изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество от 2017 г. Днес, три години след неговото подписване, са налице редица открити въпроси и сериозни отклонения от постигнатите тогава двустранни договорености. За съжаление, тази оценка на изпълнението на Договора намери гласност и стана обществено достояние едва в последните месеци в контекста на европейския дебат за разширяване на Европейския съюз. Въпросът за неизпълнение на Договора за добросъседство явно не е бил достатъчно добре артикулиран от българското правителство пред европейските ни партньори, сега създава впечатление в нашите европейски партньори, че България отлага процеса на разширяване на Европейския съюз на Балканите. Създава грешно впечатление за реалните ни мотиви за заетата от България позиция. България същевременно даде зелена светлина на Албания, а знаете, че двете държави вървят в пакет. В тази насока е и Декларацията на Народното събрание на България от 10 октомври 2019 г. с това нашите въпроси към Вас са: какво следва оттук нататък? Какво ще предприемете по тези въпроси? Какви спешни мерки ще предприемете за опровергаване на това грешно впечатление, създадено в европейските ни партньори? Благодаря Ви.

Няма да се съглася с това, че българското правителство е било непрозрачно и е криело или не знам, какво каза господин Попов – неизпълнението на Договора. наистина не си спомням колко пъти в Комисията по външни въпроси към парламента – мога да кажа, че почти не е имало заседание, което се провежда абсолютно редовно и знаете, че присъствам винаги, не само аз, но и моят екип – отговарям на въпроси всички политически партии, защото очевидно това е тема, от която се интересуват всички политически партии в парламента, за това как върви изпълнението. Не само това. След всяко заседание по исторически въпроси Комисията Миналата година след Междуправителствената комисия имахме също изказвания – много ясно казах там, че, за съжаление, България няма усещането, че има задоволително изпълнение, но се надяваме след това заседание да се променят нещата. Така че категорично не съм съгласна с обвиненията за непрозрачност. Всеки път, също така – лично съм отговаряла на парламентарни въпроси от тази трибуна, тоест и в залата, не само в Комисията по външна политика. Само преди три седмици – последния път пак отговарях на въпроси. Наистина няма, почти не си спомням заседание, в което да не съм получавала блиц въпрос, по време на контрол в Комисията по тази тема. Била съм абсолютно ясна, прозрачна и честна с Вас. Предполагам, че – тъй като нормално е в политическия живот да има и други теми. В крайна сметка има и други държави в този свят и българската външна политика се занимава и с други въпроси. Тя не се занимава само с един. Може би е нормално тя да бъде повече във фокуса, тогава, когато се обсъжда преговорната рамка, но да сме били непрозрачни – категорично не съм съгласна и публично в поредица от интервюта, и в самия парламент. По отношение на това какво следва.

нашето предложение за протокол към договора или правно обвързващ документ. Лично аз считам, че трябва да бъде протокол към Договора, а не договор между двете правителства, така че той да бъде ратифициран от двата парламента. Това ще даде по-силна правна гаранция. Това е позицията на българското Външно министерство. Предпочитаме да бъде протокол към Договора, ратифициран от двата парламента. Там наистина предложихме историческо решение. Признавайки съвременните реалности, те трябва да признаят историческата истина. Съгласна съм, че никой няма право да оспорва на който и да е гражданин на тази планета, включително и на българските, и това е гарантирано в нашата Конституция – правото да се само-опре-де-лят, но това няма как да стане за сметка на омраза и отричане на българското и на съседна държава. Това също не в интерес за техните граждани. Няма как България да допусне на кръглата маса в Европейския съюз, където ежедневно на всеки съвет имаме тежки въпроси за решаване – държава, която още преди да е започнала преговори, има неоснователни претенции от всякакъв вид към държава – членка на От интерес на Европейския съюз е новите държави да го правят по-силен, а не да го отслабват. Самият Европейски съюз и всяка държава членка не желае да се допуска нова страна, която има нерешени въпроси с друга страна член. Имаме такива примери в момента в Европейския съюз – Вие ги знаете. Няма да посочвам държави. Това са лошите примери. Продължаваме преговорите. Ние сме отворени на двустранна основа. Продължаваме разговорите с европейските партньори по отношение на преговорната рамка, ако мисли Немското председателство да внесе отново този въпрос. Искам да подчертая нещо.

има претенции по отношение на малцинство, по отношение на история, по отношение на език и така нататък, исторически и други претенции. Следователно никоя от тях освен България не е заставена да отстоява за включване на отделна глава или пък пътна карта за изпълнение на този договор. Така че не мога да разбера какво е учудването, че никоя друга държава не иска да включи такава глава? Това е всъщност проблем на Република България. Тя е държава – член на Тук искам да се обърна и към колегите от Скопие. Нека наистина да осъзнаят, че

Има ясни критерии за започване на преговори! Има ги и в решението от март месец. Няма как те и без тези условия да бъдат изпълнени и България да каже „да“. Да, отворени сме! Да, доброжелателни сме, но тепърва, дай боже, някой ден скоро да започнете, ще имате много трудни въпроси да решавате и ангажименти да изпълнявате по време на преговорния процес, един от които е добросъседството като хоризонтален критерий

Какво искате господин Каракачанов? Сега ще има въпрос към Вас, ако проявите търпение… Кой ще зададе въпрос към вицепремиера Красимир Каракачанов? Таско Ерменков, заповядайте две минути за въпрос. господа и госпожо Вицепремиер! Господин Каракачанов, още на 15 февруари 2019 г. на заседание на Комисията по отбрана за ратифициране на Протокола за присъединяване на Република Северна Македония към НАТО от името на „БСП за България“ предупредих, че този жест на братска протегната ръка от наша страна към народа на Република Северна Македония невинаги се посреща с необходимата взаимност и разбиране от правителството от другата страна на границата. Обърнах внимание и върху все още незаглъхналите антибългарски настроения, които съществуват там. Тогава попитах дали все пак един жест, дипломатически демарш по какъв начин и как ще бъде ратифициран този акт на присъединяване, няма да е полезен за активиране на ангажиментите, които има да се изпълняват от другата страна по отношение и на договора за добросъседство. Затова даже при факта на ратификация, която ние подкрепихме тогава, изразих желание да чуя, дали правителството ни все пак има намерение да използва този акт за активиране на партньорските отношения, и то на равноправна, равнопоставена основа, така че наистина да защитим националния интерес не само от гледна точка на отбранителната ни политика и военно сътрудничество, но и от гледна точка въобще на развитието на международните отношения. Уви, ратифицирахме безусловно, без предупреждение за последващи действия в случай на деструктивно поведение Северна Македония. Затова, господин Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността, искам да Ви попитам: считате ли, че този безусловен подход тогава тогава на безусловната ратификация се оказа грешен и че ние пропуснахме една златна възможност за защита на историческата истина,

Министерството на външните работи в лицето на външния министър, дипломатите ни, които са се занимавали с този въпрос, както в двустранен план в Скопие, така и в Брюксел, така и в другите европейски столици, винаги са подчертавали, че ние имаме много ясни условия, които трябва да бъдат спазени.

Какво трябва да се направи оттук нататък? България има ясна Рамкова позиция, подкрепена от парламента. Ясна позиция! От тази позиция не трябва да се отстъпва, както каза и външният министър: „Разговорите трябва да продължат.“ Ние не можем да не бъдем добронамерени към едни хора, в които, сигурен съм, половината зала от днешния парламент и половината правителство, имат роднини оттатък границата. Ние сме добронамерени, но това не означава наивни и глупави. Това не означава, че ние няма да защитаваме нашия национален интерес. Това следва. Върху кои опори трябва да се държи нашата позиция? Те са записани в Рамковата позиция и Декларацията на парламента: отказ от малцинствени претенции – ясно, категорично разписани; отказ от езика на омразата. Това означава промяна на образователната система, медиите и всички онези паметници, плочи и други знаци, които създават този говор, и тази политика на омраза. Отказ от присвояване и фалшифициране на българската история. Реабилитация на всички граждани на Македония, които след 1944 г. бяха репресирани, убити или вкарвани в затвори заради своето българско национално самосъзнание, както и полагащото се обезщетение на техните семейства. Македония е единствената държава в света, тоест в Източна Европа, която не е подходила по никакъв начин – все още на терористите, които убиваха мирното население, има паметници, улици, площади, училища, на сатрапите се организират тържествени мероприятия, но на техните жертви гробовете стоят безкръстни. Роднините им все още са дамгосвани като бугараши, бугарофили, врагове на народа и предатели. Възстановяване на всички унищожени или преправени паметници на културно-историческото ни наследство. В това число и войнишките паметници. Какво трябва да направим? Трябва последователно всички, а не само да се чака Външното министерство – всички, които като народни представители и министри имаме най-различни международни контакти, да обясняваме съдържанието на българската позиция. Радвам се и даже поздравих госпожа Нинова за позицията, която Вашето Бюро на БСП, ако бъркам наименованието, се извинявам, взе като решение по въпроса. Да, за разлика от предишни Ваши премиери, като Жан Виденов или Сергей Станишев, госпожа Нинова имаше ясна позиция и това трябва да бъде отчетено. Явно обаче тази позиция Вашите евродепутати не я бяха прочели, защото гласуваха една резолюция, в която се искаше ние едва ли не да признаем някакво македонско малцинство в България. всеки един от нас, всяка една от политическите формации, представени в правителството или в парламента, без значение дали са на власт, или в опозиция, би следвало всеки да свърши своята част от задачката. Това е един въпрос, който дълго време е подценяван в отношенията ни с Македония, по времето на комунизма даже беше забраняван и замразяван. След това – подценяван в името с наивното разбиране, което някои все още наричащи себе си „десни“ в България изповядват, че ето Македония като стане демократична, като влезе в НАТО и Европейския съюз, ей-така на другата сутрин ще се оправи и езикът на омразата ще изчезне и ще се възстанови правдата и справедливостта. Наивни утопии, наивни утопии и нищо повече от утопии! Следователно трябва да имаме последователна, проактивна политика – не само на дипломатическия фронт, но и на политическия фронт. Всяка една от партиите тук в този парламент има своите международни контакти, членува в някакви международни организации, семейства, както ги наричате Вие или парламентарни групи в Европарламента. Редно е българската позиция да бъде обяснена, защото в края на краищата ние като българи, народни представители и министри сме избрани от българския народ и така сме се заклели тук в тази зала да защитаваме българския национален интерес. По този въпрос пак казвам: в обществото има преобладаващ консенсус. В парламента – също. Това трябва да свършим. Благодаря Ви, господин Ерменков.

Господин Председател, в самото начало на изслушванията беше даден регламентът, при който се извършва това изслушване – един въпрос към вицепремиер, отговор от вицепремиер; друг въпрос към вицепремиер, отговор на втория въпрос.

Благодаря, господин Председател. Ами той, премиерът, трябваше да бъде тук, а не двамата вицепремиери. Господин Председател, процедурата е към Вас. Наистина изпускате заседанието. Задава се въпрос, процедурата е такава, че трябва да се отговаря по въпроса, който е зададен, а не да се обясняват неща по други въпроси, по други отговори. И това е Ваша работа – да водите дебата. Нали това претендирате Вие? Всеки, който се отклонява от дебата, му вземате думата. Всеки, който избяга от процедурата по начина на водене, му вземате думата. А когато вицепремиерът бяга от въпроса, не отговаря по темата, Вие стоите и гледате безучастно. Процедурата ми е: при следващите въпроси да следите отговорите да бъдат по поставените въпроси. Иначе какъв е смисълът от това да си задаваме въпроси, когато не получаваме отговори? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Свиленски. До известна степен имате основание, тъй като имаше отклонение по зададен въпрос в отговора на министъра. Но, от друга страна, министърът може да вземе отношение по всички въпроси във всеки един момент.

Няма да има. От парламентарната група на „Обединени патриоти“ давам думата на господин Атанасов да зададе въпрос към вицепремиера госпожа Захариева. Заповядайте. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Захариева, първо, изразявам одобрението си от твърдостта на правителството по въпроса за преговорите с Македония. още като състуденти в Юридическия факултет сме говорили по тези въпроси и Ви поздравявах още тогава за базово точната Ви позиция по македонския въпрос. Моите въпроси са следните, кратки и ясни. На първо място, водите ли разговори с тях, защото в основата на всяка една външна политика стои основен принцип – принципът на адекватна реципрочност: каквото за теб, това и за мен. въпрос: водите ли разговори с колегите от Северна Македония за учебниците им, в които и до ден днешен техните деца учат, че ние сме татари? Повтарям: татари, в официалните им учебници, където децата им учат! Водите ли разговори за магистралата София – Скопие, и водите ли разговори за Коридор № 8, който, в началото на разговора започна, няма и 50 км, за да бъде завършен? Винаги македонската страна преди избори повдига този въпрос: „ние ей сега започваме да го завършваме“, защото от тяхна страна са тези 50 км.

летище „Александър Велики Македонски“. И третият ключов въпрос – наложиха името на Македония – Северна Македония, за да си защитят националния интерес, защото Южна Македония е в техните граници. Благодаря. Това е констатация. Ако позволите да Ви помогна. Вашият въпрос може да се формулира: как бихте отговорили и поставяте ли болезнените за българския народ скандални твърдения? И тогава въпросът ще бъде един. Всъщност целта на работата на Историческата комисия е постигнатите резултати в нея да намерят отражение в учебниците, в музейните експозиции и във всички финансирани от държавата бъдещи книги, филми и така нататък. Много може да спорим, и това наистина е въпрос на субективна преценка, за България темпото е недостатъчно, за тях – за две години пет личности са добър добър напредък, но аз няма да правя тази оценка. Ние сме казвали, че за нас темпото е недостатъчно. Колкото и да бяха, и 35 да бяха периодите и личностите, те не намерят ли публичност, не намерят ли отражение в учебниците, във финансираните от държавата документални филми, музейни експозиции, няма да има никакво значение. Те просто ще останат понятни само за тази комисия или за историците и учените в нея. Целта е да се намери общото разбиране и то да бъде отразено, така че да престанат да възпитават младото си поколение в омраза срещу България. Това е финалната цел на тази историческа комисия. Така че, да, поставяме го постоянно. По отношение на инфраструктурните проекти аз мисля, че вече отговорих, за да не губя време. Поставяли сме въпроса с Коридор № 8. Те самите ще загубят тези средства. За всяка икономика, особено в период на криза, добре ще бъде за тяхната икономика и гражданите, но, за съжаление, виждаме забавяне. В разговори сме с тях да създадем, ако трябва, експертна група между компетентните ведомства, така че ежедневно да има хора, които да са ангажирани с наблюдението на изпълнението на тези проекти. Дано да се стигне до това. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Захариева. Следващият въпрос ще бъде към господин Красимир Каракачанов от групата на „Обединени патриоти“. Господин Ангелов, не сте ли в конфликт на интереси? Той Ви е партиен началник. (Оживление.)

Господин Вицепремиер, госпожо Вицепремиер! Моят въпрос към Вас, господин Каракачанов, е следният. Последните два дни чуваме, че се заговори, че по време на Германското председателство в началото на декември, 8 – 10 декември, ако не ме лъже паметта, отново ще има дата, на която ще има среща на министрите, където отново може да бъде включена темата за започване на преговори за еврочленство на Република Македония. За нас е важно, от групата на „Обединени патриоти“, да разберем дали се работи в тази насока, дали ще се търсят решения? Надяваме се, разбира се, по никакъв начин България да не отстъпва от националните интереси и от нашите искания, които са справедливи и които защитават истината. Искам да поздравя и Вас, и госпожа Захариева, както и цялото българско правителство, че по такъв въпрос, важен за националните интереси на България, България има твърда позиция. Слава богу, и огромната част от политическите сили в България, и парламентът също застават зад тази позиция, тоест имаме единна българска позиция. Аз Ви задавам този въпрос, защото следващата година е известно, че ще има преброявания в почти всички държави в Европейския съюз и в света. На всеки 10 години се извършва такова преброяване. Ще има преброяване и в Албания, и в Косово, и в Сърбия, и в Македония, и в други държави от бивша Югославия, в които има вътрешна миграция от страна на самата Македония, както и в България ще има преброяване. За нас е важно наистина да не се отстъпва от това – по никакъв начин Македония да няма аспирации към България за македонско малцинство, както и България твърдо да отстои, заедно с тези държави, които са в Западните Балкани, обща позиция за това, че не може българската история да се изопачава. Защото е важно на това преброяване нашите общности да не бъдат притискани от местните власти или от страна на Северна Македония да бъдат преброявани

няма насрочена среща за 8 или 10 декември. Теоретично е възможно, теоретично е възможно, но такава среща към момента няма насрочена. Естествено, че този въпрос – така, както беше изложен и от външния министър, разговорите ще продължават, но Вие чухте какви са насоките на българската политика, повтарям, опиращи се на Договора за приятелство, рамковата позиция на правителството и Декларацията на парламента. Това нещо, особено решение на парламент, което има силата на закон, няма как да бъде променено по никакъв начин, било поради външни молби или вътрешни намерения. Така че българската позиция ще продължава да отстоява ясно и категорично българския национален интерес. Преди малко, в отговора на предишния въпрос, подчертах кои са основните приоритети. Няма нужда да ги повтарям. По този начин, само чрез преговори и само тогава, когато българското общество бъде убедено, че промените в Македония се случват, че езикът на омразата е част от миналото, когато видим учебниците им по история, в които ние българите не сме наричани монголо-татари, фашисти, убийци и какви ли не други, без да имаме нищо против татаро-монголите. Даже на една от срещите с госпожа Захариева помолих колегите от Македония да се видим заедно в огледалото, да видят нас двамата с госпожа Захариева, да погледнем и тях в огледалото, за да преценим доколко са верни твърденията, че българите са монголо-татари, и ако на Балканите има някой, кой повече прилича на тях, но това е друга тема. Тоест България ще продължава да си отстоява позицията. Надявам се, че и българският парламент ще бъде достатъчно ясен, твърд и категоричен и оттук нататък всичко е в ръцете на управляващите в Скопие. Ако те решат да скъсат сега, като декларират, че искат да бъдат част от Европейския съюз – една демократична общност, ако решат да скъсат със старите практики югославско-коминтерновски, които изграждат идентичност на базата на омраза към българите в България и всичко българско, ако решат да скъсат с

така че във всеки един момент той може да бъде отново дискутиран в българския парламент. А относно преброяването – знаем каква е практиката, но това е малко по-различна тема, не искам да влизам в нея. В Македония никога не е имало графа „българин“ и политиката, която е водена, е била ясна – дори тези, които се чувстват такива, да не се записват като такива, тъй като ще станат известни, след което ще има неприятни последици за тях и за техните семейства. Но това би могло да се реши чак тогава, когато Македония наистина стане държава, уважаваща нормалните демократични принципи, правата на човека и всичко онова, за което твърдят, че се стремят да постигнат. Благодаря Ви. Благодаря, господин Каракачанов. От парламентарната група на ВОЛЯ има ли въпроси? Въпрос към вицепремиера Екатерина Захариева. Заповядайте!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа вицепремиери! Госпожо Захариева, какво предвижда обявената от България пътна карта по отношение на Република Следователно какви инициативи се предвиждат, с какви срокове са обвързани и как ще се контролира и отчита изпълнението? Това е нашият въпрос към Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Георгиева. Благодаря, че бяхте кратка, лаконична и ясна. Аз ще бъда кратка, лаконична и ясна, надявам се също. Това, което сме поискали, е пътна карта, която да бъде

сферите, покрити в Договора, предприемаме и правим оценка и препоръки за следващата година. Но по отношение на пътна карта, която сме предложили да се включи в Преговорната рамка, идеята на България е това да стане трайна част от преговорния им процес, тоест наблюдението хоризонтално в Глава „Фундаментални въпроси“ за пътна карта, предложена и одобрена от Съвета, която да се наблюдава по време на целия процес по изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество. Няма такава разработена още, ако питате може би по тази пътна карта.

Уважаеми колеги, аз ще задам въпрос към госпожа Захариева. Няма да питам нищо господин Каракачанов, тъй като изобщо не му вярвам. Всичко това, което говори и начинът, по който се е радикализирал, е нещо ново за него.

тежък момент, бих казал, позорен момент, защото в момента се опитваме да направим корекция на един договор, който беше провален със самото му подписване още преди три години. Основна роля за това играеше ВМРО, защото подписването на този договор се искаше от трансатлантическите господари, за да влезе Република Македония в НАТО.

Това предложение беше за корекции и в Договора, и за анекс. Всъщност тези въпроси ние днес обсъждаме. Известно ли Ви е, госпожо Захариева, и това е единият ми въпрос към Вас, за това наше предложение, което остана в архивите на архивите на Народното събрание някъде по чекмеджетата, без да бъде разгледано в комисиите и което не влезе в Народното събрание? То беше до голяма степен причината за влошаване на отношенията с ВМРО от ОП.) Аз ще Ви дам това предложение да се запознаете с него и ще видите, че в него се съдържа почти всичко онова, което говорите днес.

за един народ в две държави, нещо, което го има наоколо, в близките страни и по-далечни страни, на много места и което е най-принципната, най-важната и единствено работещата теза, която сключва и включва всичко останало. По този въпрос ние говорихме в тази зала, ние говорихме в частните разговори.

Господин Шопов, в момента провеждаме изслушване по въпроса: „Позицията на България по преговорната рамка за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз“.

Госпожо Захариева, няма да Ви дам думата! Не сте в Министерския съвет! Това е Народно събрание!

…да следите много внимателно за спазване на противоепидемиологичните правила. Господин Шопов продължава да се разхожда в залата, той постави един лист с документи на моята…

предприемем някакви мерки към господин Шопов. Тъй като той не спазва санитарните изисквания, това може да се приеме като нарушаване на реда в залата. Прав ли съм? (Реплики

без друго не се очаква да свършим до 14,00 ч. Втори кръг – въпроси към вицепремиера Екатерина Захариева?

Господин Шопов, умолявам Ви! Проявете разум и разбиране, освободете залата! Виждате, че пред Вас никой не остана, всички се разбягаха – видяхте това! Хората се притесняват от Вас. Моля Ви, напуснете залата!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

предполага участието на минимум две страни. И докато тук през цялото време чувахме какво не е направила Македония, Република Северна Македония, не чухме какво точно е направило нашето правителство, по-скоро Вашето правителство. Въпреки изразеното очакване на българския парламент в декларацията от месец октомври 2019 г. за засилване на икономическото сътрудничество и ускорено изграждане на стратегически инфраструктурни проекти, за мен Вашето правителство не успя да използва създадената още през лятото на 2017 г. благоприятна среда и пропусна възможността за по-сериозно икономическо сближаване между двете страни. Практически втренчено в безспорно важния исторически въпрос, правителството спря развитието на двустранните икономически отношения. В БСП считаме, че правителството можеше да създаде най-малкото рамка за развитие на икономическите отношения… …и да постави на дневен ред развитието на конкретни проекти от двустранен икономически интерес. За съжаление, констатираме, че с блокирането на Договора за добросъседство се възпрепятства работата на Съвместната междуправителствена комисия и развитието на пълноценни икономически отношения.

Моят въпрос е: защо не се използват вече втори програмен период средствата от Европейския съюз за сближаване, което предпоставя и политическото такова, а именно реализирането на Проекта за скоростните жп и шосейни връзки между двете страни? Припомням, че именно премиерът твърди,

Какви условия създаде правителството туристите от Република Северна Македония да стигат по-бързо до нашето Черноморие и не тласка ли правителството със своето бездействие в икономическото сътрудничество тези туристи към други страни? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Коренно различни въпроси, господин Данчев. Госпожо Захариева, изберете си на кой от трите въпроса ще отговорите, те не са свързани и отговорете на този, който Ви харесва. Господин Заместник-председател, господин Вицепремиер, господин Данчев, дами и господа народни представители! Не само икономическият интерес на България е този, който води България за подкрепа на европейската перспектива на страните от Западните Балкани, но е много по-широк от икономическия интерес. По отношение на икономическото развитие и икономическата свързаност – много неща правихме. Сами разбирате, че ние не можем да изпратим наша администрация, която да дава разрешителните на нашия бизнес. Всеки път, когато имахме сигнал за дискриминация на обществени поръчки и за изкуствени административни пречки на наши инвеститори, ние сме повдигали въпроса на най-високо ниво – не само през посолството, не само през Министерството на външните работи, но включително сме изпратили примери към Европейската комисия за създаване на изкуствени административни пречки към български инвеститори.

че има пречки пред българския бизнес – аз разбирам защо инвеститорите имат съмнения и притеснения да продължават да инвестират там, точно това сме им казали: в България бизнесът си говори, те са обединени в работодателски организации и не е добре за Вас да създавате пречки пред инвеститорите. По отношение на свързаността има осигурени средства за Коридор № 8 – освен да организираме обществените поръчки от името на Република Северна Македония. Коридор № 8 трябва да се развие там, но пак казвам, че те ще загубят тези средства. По отношение на свързаността в България не казвам, че имаме магистрала, не казвам, че пътят е четирилентов, но със сигурност е в пъти по-добър, отколкото от другата страна на границата. Това не е оправдание. Съгласна съм, че един от пропуските през годините е – не само на това правителство, че ние наистина не сме развивали добра инфраструктура и от двете страни. Сами разбирате, че ние можем да направим всичко до границата – от другата страна, и средствата се отпуснаха за тях. Коридор № 8 там не е достроен! Ние много пъти сме апелирали: Вашата икономика, Вашият бизнес ще загубят тези пари. Това са 130 милиона! Всъщност най-много пари се отпуснаха в Триест по Берлинския процес от страна на Европейската комисия точно за развитието на тези коридори и свързаност. Сами разбирате, че не може вместо тях да направим обществените поръчки, не може вместо тях да отидем да изпратим наши компании, а ако можехме, сигурно щяхме, но не са такива правилата. Не са такива правилата! Аз не съм съгласна, че в икономическото развитие

Уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Симеонов в ролята на председателстващ! Моят въпрос е към господин Каракачанов

През 1966 г. в бивша Югославия се провежда една масова акция за унищожаване на български военни паметници.

По времето на премиера Груевски, доколкото си спомням, бе изградена смесена комисия между двете страни, която имаше ангажимент да помага на българската държава за възстановяване и издирване на тези паметници. състояние на тези паметници на територията на Република Македония е изключително тежко. Имаше някои обещания, имаше доста свършена работа от Министерството на отбраната и от Националния исторически музей, имаше инициативи на покойния Божидар Димитров, които бяха доста мащабни, но не се реализираха докрай. Гражданите на Република Македония искат да живеят по европейски правила, тяхното правителство иска да работи по европейски правила, но поругаването на тези паметници продължава.

реставрирането на тези паметници, може да ползвате интервютата и записките на покойния Панде Евтимов – познавате го лично, Бог да го прости, само по неговите описания, могат да бъдат издирени повечето от българските войнишки паметници, които са били поругани и разрушени от югославската държава, тъй като това е бил елемент от денационализацията и дебългаризацията на тази територия. Просто с няколко изречения, с няколко думи да кажете: какво е свършило Министерството на отбраната

Благодаря Ви, господин Гаджев. Обратно становище има ли някой? Няма. Подлагам на гласуване процедурата за удължаване на времето до приключване на точката от дневния ред. Гласували

продължава до 1941 г., но не е в такива големи мащаби, а и след 1945 г. – може би Вие сте прав за точната година, когато е било масовото унищожаване, но нека да отбележим, че имаше и паметници, които бяха унищожени, след като Македония стана суверенна държава. Такъв беше паметникът на полковник Каварналиев, който беше забравен около Дойран, и след като покойният Божидар Димитров го изнесе в българската преса като факт – почти запазен паметник, той беше взривен. Много подобни паметници, когато от българските медии е поставен въпросът – било от журналисти, било от политици, било от музейни работници, за намерени нови паметници и военни гробища, са били унищожавани буквално седмици след това от новите власти на уж демократичната Република Македония след 1991 – 1992 г. Мога да кажа, че това е грижа на Министерството на отбраната, и не само откакто аз съм министър на отбраната. Напротив, Министерството на отбраната има специална структура в Дирекция „Социална политика“, която се занимава с войнишките паметници, гробища и така нататък на територията на България, но и извън територията на България. Последните три години и половина бяха издирени много нови паметници и бяха картотекирани. Има и такива, които са възстановени, а на някои места тяхното възстановяване става благодарение на съдействието на местен кмет, местна общинска управа. В конкретния случай е възстановен паметникът на полковник Каварналиев, защото досега говорихме само критично по отношение на ръководството на Република

Но това не е единственият паметник, който е възстановен. Мога да Ви уверя само в едно: Вие сте прав, че този мандат изтича, но се надявам, че следващият министър на отбраната ще продължи политиката, която съм водил аз и мои предшественици. Защото аз не съм първият, надявам се да не съм и последният, който ще поддържа една по-добра родолюбива кауза, защото в края на краищата загиналите войници не са враг на никой. Един поет беше казал: „Мъртвият не ни е враг“ – Димчо Дебелянов. Мъртвият не може да бъде враг на никой. Имаше случаи, когато заедно с други държави – Англия, Германия, Великобритания или Германия, сме се хващали в общи инициативи там, където са погребани български и английски или български и немски войници, и има резултат. Като цяло в Македония продължава практиката на този процес да не се дава голяма гласност, да не се оповестява на обществото и да бъде забавено, ако може. Това е част от общия стремеж всеки един спомен за българското присъствие, включително и на загиналите български войни, да бъде изтрит от съзнанието и паметта на младите и бъдещите поколения.

не само на войници и офицери, на революционери, на възрожденци, на изтрити надписи на

тоест има много какво да се прави. Мога да Ви кажа, че това е един от въпросите, които пръв възникна в отношенията между България и Македония. Вие сте свидетел, че покойният Божидар Димитров беше един, да не кажа първият, който още преди 20 години поставяше този въпрос на публична дискусия и получаваше подкрепата на българското общество. Макар и трудно тази тема си пробива път. Пак казвам, за да отговоря на Вашия въпрос: това е залегнало като едно от условията, за които Република Северна Македония трябва да даде реални доказателства, че се справя с този проблем, за да дадем съгласието за започването на преговори за членството им в Европейския Благодаря, господин Каракачанов. От парламентарната група на ДПС не виждам нито хора, нито желаещи да задават въпроси. Преминаваме към парламентарната група на „Обединени патриоти“.

финалната процедура по изразяване на отношение към отговорите. От парламентарната група на ГЕРБ – господин Манушев, заповядайте.

уважаема госпожо Вицепремиер, господин Вицепремиер, госпожи и господа народни представители! Искам първо да започна с благодарност към двамата вицепремиери за готовността, с която дойдоха и проведохме този разговор, това изслушване. Аз смятам, че беше изключително важно. Ние имахме днес намерение да проведем заседание на Комисията по външна политика по същата тема, включително и с членовете на Смесената историческа комисия, да говорим по точно тези въпроси. Изключително важен е въпросът – има изключително висок обществен интерес и е добре всички народни представители да чуят предприетите мерки от българското правителство, да чуят българската позиция: защо тя е такава и какво по-нататък смята то да прави? По отношение участието на Министерството на външните работи в разговорите по тази тема се присъединявам към казаното от вицепремиера и министър на външните работи госпожа Захариева, че те са активни участници по въпроса, идвали нееднократно в Комисията по външна политика и сме говорили. много от документите, които Министерството на външните работи е произвеждало – становища и позиции по този въпрос, са били запознавани членовете на Комисията, а и цялата общественост. Така че смятам, че не е нещо скрито, нещо правено задкулисно. Това е позицията на българското правителство и аз се радвам, че такава е позицията и на Народното събрание. Това е показано с Декларацията от 10 октомври 2019 г., а също така и с това, което парламентарната група на „БСП за България“ изрази, то съвпада с позицията на правителството, за което смятам, че

първоначалното представяне анализ на отношенията – виждате колко години, след 1999 г. започват опитите да се нормализират отношенията. Разбрахме и от изложението на двамата вицепремиери, а и от въпросите, че успехите не са велики, не са големи в тази област и, за съжаление, отношението, което е имало към България, към българите между двете световни войни, а и особено след 1945 г., се е запазило се е запазило в значителна степен и след обявяването за независима държава на Република Македония тогава, която ние наистина сме признали първи. За съжаление, езикът на омразата не е престанал да бъде водещ в медиите в Република Северна Македония и това, което казаха, помолих да ми събират всичко излязло в медиите по отношение на България последния месец. Нямате представа – четири големи дела се напълниха с материали и нито един положителен за България! Езикът на Езикът на омразата наистина е такъв. Нито една държава в света няма такъв език към България – нито една, независимо в какви отношения в историята сме били с тях. Позицията на България, аз благодаря на вицепремиерите, заявиха я за пореден път – ясно, точно, конкретно и категорично и че България държи да се изпълнят тези нейни искания, за да продължим заедно напред.

Вашингтонския договор за членството ѝ в НАТО. Така че се надявам да намерим наистина решението в бъдеще. По отношение на отговорите на въпросите, бяха според нашата група изчерпателни, пълни и дадоха още веднъж яснота по отношение на позицията на българското правителство. А това, което предстои, също отговориха вицепремиерите, но аз се надявам наистина да достигнем до такъв правно обвързващ документ, който категорично да постави нещата на мястото и да продължим заедно напред с братска Македония. Благодаря Ви за От парламентарната група на „БСП за България“, предполагам, че господин Ерменков ще изрази отношение, защото той имаше желание. Господин Вигенин, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Започнахте с господин Ерменков. Да кажа, че все пак на един от въпросите, които ние зададохме, отговор не получихме. Няма да се задълбаваме в това, но все пак коректността изискваше това да бъде направено. Започвам с това, че в създалата се ситуация такава, каквато е към днешна дата, Българската социалистическа партия и нейната парламентарна група счита, че решението за отлагане на началото на преговорите, отлагане на Междуправителствената конференция е правилно. Но, разбира се, има и много други неща, които трябва да си ги казваме както днес, така и в следващите дискусии, които ще има. Нека да бъдем реалисти. Решението, което беше взето и оповестено вчера, е проблем и за двете страни. Република Северна Македония не може да започне преговорите, но сериозно страдат и позициите на България заради тази ситуация позиции на страна, която беше и продължава да бъде един силен привърженик на разширяването, но създалата се ситуация поставя въпроса дали това е така? Дори ние да си знаем, че е така, все пак трябва да можем да го обясним. Още повече, че ние бяхме страната, която по време на своето председателство на Съвета на Европейския съюз, беше страната, която върна европейската интеграция на Западните Балкани в дневния ред на Европейския съюз. Всъщност, ако с нещо то може да бъде запомнено, това беше именно тази тема. И в днешния дебат, честно казано, ми липсваше усещането за загриженост в тази ситуация. Не е успех, че сме спрели Република Северна Македония на този етап, че сме отложили началото на тези преговори. Щеше да е успех, ако сме постигнали целта да започнат преговорите, щеше да е успех ако поне бяхме спечелили на наша страна единодушно партньорите на България в рамките на Европейския съюз. Така че като цяло тази приповдигнатост и аплодисменти, мисля, че бяха леко извън ситуацията, в която се намираме. Вярно, ще кажете – за танго трябват двама. Дори и единият да е виновен то да не се получи, фактът е факт – танц нямаше, и затова трябва да посрещнем със загриженост това, което се случва, а не с аплодисменти. Дебатът беше полезен. От наша гледна точка той трябваше да премине в малко по-различен формат, затова направихме предложението дискусията да бъде с министър-председателя и да не бъде конкретно върху позициите, свързани с началото на преговорите, а като цяло отношенията с Република Северна Македония в контекста на това, което се случва тези дни. За нас е важно да видим как правителството смята да развива тези отношения оттук нататък, защото безспорно това, което се случи вчера, ще има своето дългосрочно отражение върху тези отношения. Все пак тук, в парламента, трябваше да научим малко повече в тази посока. Също така донякъде бяха констатирани и някои пропуски, които българското правителство направи в тези години. Ние не се отказваме от оценката, че пропуски имаше и от наша страна в това време. Разбира се, права е госпожа Захариева, че ние не можем да направим обществените поръчки от името на Република Северна Македония, макар че сигурно някои от правителството много биха искали това да може да се случи. Но си представям как щеше да изглежда картината, ако на Гюешево спираше българска магистрала и оттам нататък беше този път. Уверявам Ви, госпожо Захариева, нашият път до Гюешево не е в пъти по-добър, отколкото оттам нататък към Скопие. културен институт, нещо, което не струва и кой знае колко – поне да му удвоим бюджета, да се опитаме в тези две-три години да имаме по-силно културно присъствие там, да се опитаме да имаме медийно присъствие и други неща, които смятам, че не успяхме да направим достатъчно адекватно. Но това не го приемайте като критика толкова, колкото като възможност оттук нататък да направим някои неща по-добре. Встъплението на министър Захариева не ми даде особени надежди, защото имаше твърде много констатации за мрачната ситуация, в която се намират отношенията и ситуацията в Република Северна Македония. На въпроси бяха очертани някои следващи стъпки, но бихме искали да видим по-системен и по-ясен подход в това отношение. Ще завърша с това, че в някаква степен този двуизмерен поглед нас ни притеснява. Искаме да видим малко повече дълбочина оттук нататък в това, което ни предстои и по отношение на Република Северна Македония, и по отношение на процеса на разширяване като цяло, и към партньорите от Западните Балкани, а така също и към страните членки, на чиято подкрепа ще разчитаме. Считаме също така, че е нужно да се направи критичен преглед на всичко, което се случи до момента, и един личен, персонален ангажимент на министър-председателя оттук нататък. Ако е необходимо, и преговорният екип да бъде преразгледан. За нас все още стои въпросът каква е причината вицепремиерът и министър на отбраната да бъде в този процес? Вероятно трябва да бъде даден приоритет в по-голяма степен на външния министър оттук нататък в това. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Струва ни се, че в по-голяма степен участието на вицепремиера Каракачанов е свързано с политическите плюсове, които би искал да (реплики: „времето, отколкото с резултатите в отношенията ни с Република Северна Македония. Диалогът трябва да продължи. Ние ще участваме добронамерено и конструктивно в него и се надявам това взаимодействие, което имаме, и единомислие по съдържанието на нашите искания, да бъде запазено. Но то изисква и един по-сериозен ангажимент – многопосочен, от страна на правителството и управляващото мнозинство. Благодаря. От ДПС няма кой да изрази отношение. От „Обединени патриоти“ – господин Ангелов, заповядайте. господин Председател, уважаеми вицепремиери, Нашето отношение на „Обединени патриоти“ е следното. Ние подкрепяме напълно и изцяло позицията на българското правителство, затова че българските национални интереси трябва да се отстояват докрай, затова че не можем да правим компромиси с българската история, с българския език, с българския народ. Не сме щастливи от това, че България наложи вето на Република Северна Македония, защото ние считаме, че там живеят наши братя и сестри. Но крайно време е политическите функционери, така наречени интелектуалци, хора от службите в Македония и други, които повече от 30 години, за преди това няма да говорим изобщо, налагат тезата, че българите са най-страшното и най-лошото нещо на света, налагат омразата към българите и към българския народ – трябва да приключи. Ще продължим да подкрепяме тази позиция на българското правителство, защото тя е едно към едно с решенията и на Молбата ми към Вас, като към хора, които сте част от преговорния екип с колегите от Северна Македония, нека, когато България има становище по определени въпроси, когато изразяваме официална позиция, да правим рязко разграничение, както и днес от трибуната беше направено тук, между това какво говорят политическите функционери в Република Македония или част от тях и какво е отношението на България и българското правителство, и българския народ към гражданите на Република Македония. Нека се подчертава, че нашите действия като държава, като правителство по никакъв начин не са в разрез на интересите и правата на гражданите на Република Македония. Напротив, ние защитаваме тях, защото тази лъжа, която се тиражира десетилетия наред в Република Македония, тази фалшификация, която се тиражира, не може да продължава. Не може в XXI век някой да иска да бъде член на Европейския съюз и да живее в лъжа и манипулация. Радвам се, че колегите от БСП подкрепят позицията на българското правителство. Не мога да разбера дали от групата на ДПС са си променили позицията по въпроса със Северна Македония, защото днес отсъстват. Чух и определени забележки от страна на колегите от БСП кой и защо трябвало да бъде при разговори и при преговори. Мисля, че това тяхно становище могат да го изразяват, когато са част от управлението на България и да предлагат преговорен екип. Ние сме видели, че по времето на техните управления не се стигна до никакъв договор и до никакво сътрудничество. Факт е, че проблемите не са разрешени, но факт е, че България и това правителство, включително и вицепремиерите, постигнаха много повече в българската външна политика и по македонския македонския въпрос, отколкото всички други правителства през последните 30 години. Мога да Ви припомня и факта за признаването на българското малцинство в Албания, с което Вие от БСП няма как да се похвалите, защото никога не сте работили по този въпрос... ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Не търсете диалог със залата! Отношение към отговорите. ЮЛИАН АНГЕЛОВ: Точно това е отношението ни – ни – призоваваме и подкрепяме този преговорен език в българското правителство да се запази и да бъдат отстоявани националните интереси на Република България докрай. Да живее Македония! Да живее Майка България!

за да могат всички да знаят, че отношенията между България и Македония трябва да бъдат добросъседски и да могат да допринасят за мира. Но също така искам да кажа, както знаем – част от Вас познавам, и аз включително, имаме връзки с Македония – много от македонския народ има по-различно отношение от от управляващата македонска върхушка и затова ние трябва да отдадем заслуженото и на тези хора, които също милеят да имат добри съседски отношения с България. Благодаря.

В такъв случай поради изчерпване на определения с решение дневен ред – изчерпване на конкретната точка, закривам заседанието. Следващо заседание утре – 19 ноември 2020 г., от 9,00 ч. в същата зала.